Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Tervist, kõik Riigikogu külalised, kes te jälgite tänast infotundi siin meie istungisaali rõdudel, ja kõik, kes te vaatate meid sinise ekraani vahendusel! Me alustame

on registreerunud 13 Riigikogu liiget, puudub 88. Head kolleegid, tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: välisminister Margus Tsahkna peaministri ülesannetes, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja kaitseminister Hanno Pevkur.Head kolleegid, infotunni reeglid on ikka samad. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit ja vastamiseks on aega kolm minutit. Lisaks saab küsimuse küsimuse esitaja võimaluse üheks täpsustavaks küsimuseks ning üks Riigikogu liige saab võimaluse esitada selle küsimuse raames lisaküsimuse. Asume tänaste küsimuste juurde. Meie tänane esimene küsimus on kaitseminister Hanno Pevkurile. Küsib Riigikogu liige Riina Solman ja teema on kaitsekulud. Riina Solman, palun! Aitäh teile, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud kaitseminister! Ma lugesin Postimehest teie valuliku reaktsiooni kohta kriitikale kaitsekulude ja mitmete oluliste võimete hankimata jätmise asjus. Me teame, et teie valitsus on iga oma maksutõusu õigustanud vajadusega tagada julgeolek. Samuti teame, et Kaitseväe juhataja on öelnud, et see retoorika on väär. Kuulsime juba eelmisel aastal siinsamas pukis peaministrit valetamas, et valitsus on arvestanud Kaitseväe juhataja sõjalise nõuandega. Tegelikult ignoreeriti nii tankipataljoni kui ka jälgimisvõimete kohta käivaid nõuandeid.Meedias

raha piisava koguse lahingumoona hankimiseks, mistõttu tuleb muud kulutused üle vaadata ja neid vähendada. [Lahingumoona] hankimise vajadusele on Isamaa ja eksperdid juba pikalt osutanud ja loomulikult vajab moona-küsimus kiiret lahendamist, kuid praeguses julgeolekuolukorras ei ole võimalik riigikaitset vaadata kui eelarveharjutust, kus ühelt realt ära võttes leitakse raha teistele.Reformierakond jäi oma Riigikogu valimiste programmis ja ka praeguse valitsuse jutu järgi aga ikka selle armsa Exceli tabeli lähenemise juurde: 3% SKT-st. Kuna teie enda majandus- ja maksupoliitilised otsused on viinud SKT langusesse, loodate te nüüd hakkama saada sadu miljoneid eurosid väiksemates summades riigikaitsesse panustamisega. Isamaa sõnum oli enne ja on ka nüüd, et riigikaitses tuleb viivitamata kuulata Kaitseväe juhataja ja valdkonna ekspertide nõu ning hankida kõik vajalikud võimed Eesti kaitsevajaduse täitmiseks. Seda muuseas lubas ka peaminister NATO tippkohtumisel, aga ta ei ole seda täitnud.Seega küsin teie käest: saate sajaprotsendilise kindlusega väita, et valitsuse poliitiliste otsuste ja võimete väljaarendamise kärbete tagajärjel ei halvene Eesti riigikaitsevõimekus? Kas te kuulate ka tegelikult eksperte või lähenete riigikaitsele ainult Exceli tabeli põhiselt, arvestamata reaalset julgeolekuolukorda? Aitäh on. Aitäh selle küsimuse eest! Kenasti maha loetud, ilusti ette valmistatud. Tubli! Ma kindlasti võin teile kinnitada, et nii mina kui ka valitsus lähtume Kaitseväe juhataja sõjalisest nõuandest. Absoluutselt lähtume. Täpselt samamoodi lähtume sellest, milline on maksumaksja rahaline võimekus riigikaitsekulusid toetada. Vaadake, me võime ju minna ajalukku tagasi. Me oleme siin kindral Terrasega ka meedia vahendusel vaielnud, eks ju. Ma võiksin samamoodi küsida, et miks

See on rohkem kui Terrase Kaitseväe juhatajaks olemise ajal kokku ühe või kahe aastaga, nii et selles mõttes on riigikaitse prioriteet, see saab väga olulist tähelepanu. Kui me vaatame tegevusi, mis me oleme võimearenduses teinud,

kolmas suurtükiväepataljon, mida samamoodi ei olnud plaanides. Ehk me oleme väga olulisel määral Eesti kaitsevõimet tõstnud ja jätkame selle tõstmist. Kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne on otseselt seotud laskemoonaga. Mis puudutab sihitamist – ma ei tea, kui palju on teil teadmist ja oskust sellel teemal kaasa rääkida – ja ISTAR‑võimekust, siis ISTAR‑võimekus on Eestil loomulikult teatud maani olemas, aga siin on väga oluline lähtuda ka sellest, et Eesti ei ole üksi. Eesti on koos NATO liitlastega. Kui me räägime ISTAR‑võimekusest – [inglise keeles]intelligence,surveillance,target acquisitionjareconnaissance–

milline on nende panus Eesti diviisi. Nii et kui teil on valmisolek veel sisuliselt pikalt nendel teemadel arutada, läheme võtame lahti kõik [teemad] alates kompanii tasemest kuni diviisi tasandini välja ja vaatame, kui palju meil siis selles debatis suutlikkust arutada Suur tänu! Riina Solman, täpsustav küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud kaitseminister! Minu teine küsimus puudutab Naiskodukaitse töö rahastusmudelit, sellesse organisatsiooni kuulun ka ma ise. Muuseas ootan pikisilmi, et ka teie astuksite taolisse kaitseorganisatsiooni, näiteks Kaitseliitu.

Aga täpsemalt: kuidas te rahastate Kaitseministeeriumi kaudu Naiskodukaitse elanikkonnakaitse-alast tegevust? Ma pean silmas näiteks kriisikoolitusi elanikele, "Ole valmis!" äpi arendust ja evakuatsioonivaldkonna arendamist. Minu enda kogemus naiskodukaitsjana ütleb, et see vabatahtlikul alusel töötav organisatsioon peab end läbi järama bürokraatlikust paberimajandusest. Rahastamine toimub keeruliselt: läbi Siseministeeriumi haldusala Päästeameti kaudu. Jah, ma möönan, et see võib näida siseturvalisuse küsimusena ehk käia formaalselt ka siseministri haldusalasse, ent riigikaitset tuleb vaadata tervikuna ja tekkinud probleemid lahendada viivitusteta, et praegu sissetöötatud süsteemid töötaksid tõrgeteta ka kriisi- ja hädaolukorras. Kas ja mil moel kavatseb kaitseminister täiendavalt toetada naiskodukaitsjate panust riigikaitsesse ning vähendada bürokraatia hulka asjaajamises, et me saaksime paberimäärimise asemel tegeleda tegeliku panustamisega Ma kinnitan, et naiskodukaitsjatel on inimressurss ja kompetents kohe olemas, aga väikese lisarahastusega jõuaksime rahvast koolitada kiiremini. Rohkem ei ole vaja süsteemi üles ehitada, sest kui häda tuleb, ei ole bürokraatiaks ega süsteemide ülesehitamiseks kohmakalt riiklikul viisil enam aega.

Te teate ju väga hästi, et Naiskodukaitse on osa Kaitseliidust. Mul on hea võimalus siin välja öelda, et Kaitseliidu sihtotstarbeline toetus järgmisel järgmisel neljal aastal on kokku 239 miljonit eurot, millele lisandub täiendavalt 109 miljonit eurot hankeid maakaitseüksuste varustamiseks, ehk tegelikult me oleme

See peab olema sihitud tegevus, mida noorkotkad teevad. Mis puudutab Naiskodukaitset ja näiteks evakuatsiooni, siis tõsi, see oli Vabariigi Valitsuse otsus, et evakuatsioonikorraldus on Päästeameti rida. Päästeamet on omakorda leidnud, et nende heaks partneriks võiks olla Naiskodukaitse, nagu sa ise väga hästi tead. Nii et selles mõttes, kui Kaitseliidul on soov Naiskodukaitsesse täiendavalt raha panustada, siis selleks ei ole ühtegi takistust.

Kõik muud vahendid on alati olnud Kaitseliidule vabad suunamaks nii Naiskodukaitsele kui ka noorteorganisatsioonidele, nii et kui Naiskodukaitsel on täpsemaid soove, siis mina olen alati valmis neid arutama. Naiskodukaitsega oleme ka varem arutanud, ei ole mingit probleemi. Kui on konkreetne soov,

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Kahtlemata, mõni aasta ministriametis olnuna viiakse end ikka detailidega kurssi, kindlasti olete viinud ka teie. Mõnevõrra tundus see enesekindlusena ja peabki olema, aga ka üleolevana, kui te kutsute opositsiooni rahvasaadikuid, kes ei tegele igapäevaselt nende teemadega, üksikute väeosade moona

Mina küsin suurte algatuste kohta moona varumisel. Me oleme presenteerinud oma algatusena seda miljoni mürsu algatust. Kui kaugel sellega ollakse ja kui kaugel on suurtükimoona varumine Tšehhi presidendi algatusel? Need olid alguses väga entusiastlikud suured üleskutsed, aga on jäänud mulje, et need on jäänud kusagile toppama. Kuidas nendega edasi liigutakse? Kas meil on endal huvi seda edasi ajada? Kuidas Tšehhi poolt vaadates on ja kas te ikkagi Euroopas ja NATO-s liigute nende asjadega edasi? Aitäh! Aitäh! See on väga hea ja kindlasti väga akuutne küsimus. Ukraina rinne on sellises seisus, kus tegelikult laskemoonavajadus on järjepidev. Olin mõned päevad tagasi ühenduses Ukraina kaitseministriga, kes kinnitas, et vajadus

ja aasta lõpuks peaks olema kohal kõik, aga isegi rohkem – mitte 1 miljon mürsku, vaid 1,1 miljonit mürsku. Need on kohustused, mille on riigid võtnud kas kahepoolselt, koos Euroopa Liiduga või läbi Euroopa Kaitseagentuuri.

See tempo peaks olema järgmistel kuudel kogu aeg selline 50 000–60 000 mürsku iga kuu tänu Tšehhi initsiatiivile. Mina olen oma kolleegidele öelnud, et kui kellelgi on soov täiendavalt panustada, siis ka meil on kontakte erinevates riikides.

Suur tänu! Lõpetan meie tänase esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on välisminister Margus Tsahknale peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ning teema on valitsuse ja peaministri tegevus. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Nädal tagasi ütlesite, et teil pole olnud aega peaministriga tema osalemist Bilderbergi kohtumisel arutada. Kas olete seda nüüd teinud? Kui jah, siis mida ta teile ütles? Aitäh, hea küsija! Mul on hea meel, et teil on mure selle teema pärast. Põhjalikku ja pikka arutelu mul peaministriga pole olnud. Küll aga on selge, et ta osales seal Eesti Vabariigi peaministrina, kellele saadeti kutse, ja arutati globaalse julgeoleku ja välispoliitika teemasid. Ma võin öelda seda, et väga hea, et Eesti esindaja sellel kohtumisel oli. Mingisuguseid suuri ajaloolisi järeldusi nendest kohtumistest ei tehta. Aitäh, Suur tänu! Aleksandr Tšaplõgin, täpsustav küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kas on normaalne, et peaminister läheb tähtsale rahvusvahelisele kohtumisele ilma valitsusega eelnevalt konsulteerimata? Aitäh, Aitäh! See on täiesti normaalne. Peaminister ja teised ministrid käivad väga paljudel kohtumistel. Ka see on täiesti normaalne, et

Me näeme, et maailmas on väga keeruline julgeolekupoliitiline olukord, eriti meie regioonis. See põhimõte, mille me kunagi kokku leppisime, 1990. aastate alguses, on meid väga hästi teeninud ja teenib ka edasi.

panustame liitlassuhetesse. Me oleme aktiivsed nendes organisatsioonides, kuhu me kuulume, et me ei jääks enam mitte kunagi uuesti üksi. Lihtsalt vaade ajaloosse:

Teine oli see, et toona valiti neutraalsuspoliitika: poliitika, kus deklareeriti, et meie sõjalistes konfliktides ei osale, me oleme neutraalne ja rahu armastav riik. See on meile rahvana väga omane,

ja tulemuseks oli see, et kui suured riigid omavahel Euroopa ära jagasid, olime me üksi ja me ei hakanud vastu. Need olid olukorrad, kus meie riigi juhtkond kindlasti tahtis parimat, aga väikese rahvana me jäime üksi. Nii et kui me nüüd toome selle ajaloolise diskursuse tänapäeva, siis te võite olla kindlad, et nii Eesti Vabariigi peaminister kui ka kõik ülejäänud valitsuse liikmed lähtuvad just nimelt sellest põhimõttest, et me selles keerulises julgeolekupoliitilises olukorras jätkaksime oma välis- ja julgeolekupoliitikat ega jääks kunagi üksi. Nii et olge selles mõttes rahul.

et peaministri käitumine, millele viitas oma küsimuses kolleeg Aleksandr Tšaplõgin, on viimasel ajal hästi sümptomaatiline. Vaadates, kuidas peaminister Kaja Kallas käitub, võib öelda, et põhimõtteliselt on ta juba ühe

Minu küsimus ongi see: kas peaminister Kaja Kallase käitumine on viimasel ajal mõjunud koalitsiooni tervisele? Kuidas see on koalitsiooni tervisele mõjunud ja mis on teie arvates lahendus sellele olukorrale?

tema on mõlema jalaga Eestis ja mõlema jalaga Euroopas, sest me oleme ise ka Euroopas, ma tuletan teile meelde. Ma soovitan teile ka: [teil] üks jalg on Euroopas, ma ei tea, kus teine on, võib-olla natukene rohkem Venemaa poolel, aga pange teine jalg ka siia Eestisse maha, siis te olete mõlema jalaga Euroopas. See on väike soovitus.Nüüd

perekondade vahel positsioone jagatakse, on täna väga keeruline öelda. Seda ma tõesti ei tea. Küll aga on peaminister Kaja Kallas kindlasti väga arvestatav välispoliitiline figuur tänu Eesti välispoliitikale ja meie ühtsusele, mis puudutab eelkõige teemat Venemaa agressioon Ukraina vastu.

Euroopa Liidul on järjest suurem roll julgeolekupoliitikas. Ka näiteks see initsiatiiv, mis on tulnud Eestilt, et Euroopa Liidu tasemel otsustatakse välja anda 100 miljardi euro ulatuses kaitsevõlakirju see on see asi, mis peab järgmise Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni mandaadiga ära tehtama. See aitab oluliselt tugevdada meie kaitsevõimet ja jagada koormust, mida piiririigid täna kannavad oma maksumaksjate õlgadel näiteks kaitseinvesteeringutena. Ma olen kindel, et kaitseminister Hanno Pevkur on samal seisukohal. Nende otsuste saavutamiseks ma tõesti loodan, et selline valik tuleb.

Suur tänu! Ma lõpetan meie tänase teise küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme kolmanda küsimuse juurde, on Vadim Belobrovtsevil käsi püsti, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

etteheite ja [istungi] formaat ei näe ette, et ma saaksin sellele vastata, siis ma lihtsalt ütlen, et erinevalt Kaja Kallasest, kellel on Margus Tsahkna arvates lausa neli jalga – kahe jalaga on ta Eestis ja kahega Euroopas –, on nii minul kui ka teistel Keskerakonna fraktsiooni liikmetel kaks jalga. Mõlemad jalad on siin Eestis ja me siin Eestis kaitseme nii praegu kui ka edaspidi Eesti rahva huve. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Ma seda väitlust ja vaidlust jalgade üle ei saa küll kuidagi lugeda protseduuriliseks küsimuseks. Protseduuriline küsimus on ikkagi küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta ja see kindlasti ei ole vastulause esitamise koht. Olgu see siinkohal väga selgelt stenogrammi huvides ära mainitud. Head kolleegid, tänane kolmas küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teema on eestikeelne koolikeskkond. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Eesti riigis on riigikeel eesti keel. Õigupoolest ei olegi meil kellegi teise poole vaadata – ikkagi ainult siin, sellel maalapil saame luua ja nõuda eestikeelset keskkonda ja seda peame kindlasti tegema.

õppe sisseviimisega. Kindlasti on mõtet olla nõudlik. Praegu me oleme nende probleemide lahendamiseks välja kuulutanud eestikeelsele õppele ülemineku, mis algab sügisel.

mingi ettevalmistus, et kõik lapsed saaksid rühmas ühtemoodi hakkama ja et õpetajad ja kasvatajad saaksid fokusseerida, tähelepanu suunata ikkagi protsessile, mitte nii-öelda erisuste tasandamisele. Koolides tehakse esimesse klassi

Lugupeetud Riigikogu saadik, aitäh selle küsimuse eest! Ma arvan, et eestikeelsele õppele ülemineku kontekstis on see ülimalt aktuaalne küsimus. Aktuaalne selle tõttu, et eestikeelsele õppele ülemineku eesmärk on ju see, et tänased venekeelsed lapsed saaksid selgeks eesti keele ja mitte ainult eesti keele, vaid et nad saaksid ka hea akadeemilise hariduse. Selle eesmärgi täitmiseks – kas nad õpivad endises venekeelses koolis või tulevad õppima

et laps, kes ei valda õppekeelt, ja laps, kelle jaoks õppekeel on emakeel, ei saa õppida ühesuguse metoodika ja lähenemisega, ühesuguse tempoga. On teada, et lapsel, kes ei valda õppekeelt, läheb keskmiselt kolm kuni neli aastat aega selleks, et omandada õppekeel sellisel tasemel, et ta saab selles keeles ka akadeemilisi teadmisi omandada. Umbes kolm-neli aastat läheb aega.

me teame, kuidas seda teha. Seda on varajase keelekümbluse programmide raames rakendatud juba ammu, 20 aastat, ja seda metoodikat tuleb nende laste puhul rakendada. See tähendab teistsugust lähenemist. Järelikult peavad need lapsed saama kas üldtoe raames eriõpet erinevates õpperühmades

Suur tänu! Tõnis Lukas, täpsustav küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud minister! Selle ettekirjutuse täitmist peaks kontrollima, sest tõepoolest,

perekonnad panevad oma lapsed eestikeelsesse kooli sellepärast, et nende lapsed peaksid oskama eesti keelt, et neil läheks elus paremini. See, miks me läheme üle eestikeelsele õppele, on muu hulgas või isegi peamiselt selle jaoks, et eesti keele roll Eesti ühiskonnas

Kas Toila kooli lapsevanematele on teil mingi sõnum? Nad muretsevad, et nende lapsed ei saa tulevikus täiesti eestikeelset koolikeskkonda ja nad peavad mujale minema.

või õpperühmadele, sellepärast et eestikeelses keskkonnas eestikeelse hariduse saamise õigus on põhiseaduses kirjas kõikidele Eestis elavatele inimestele, mitte ainult eesti emakeelega inimestele. Ka vene emakeelega inimestel peab olema põhiseaduse mõttes õigus

Nad õpivad erinevates õpperühmades selleks, et eesti kodukeelega lapsed saaksid õppida eesti keelt emakeelena ja vene kodukeelega lapsed, kes väga hästi valdavad eesti keelt ja tulevad eestikeelsest lasteaiarühmast, saaksid ka õppida eesti keelt emakeelena ja need venekeelsed lapsed, kes ei valda eesti keelt piisavalt, saaksid õppida eesti keelt teise keelena ja omandada aineid lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikaga, varase keelekümbluse metoodikaga teises õpperühmas. Nüüd lisaküsimus. Tõnis Lukase pinginaaber Riina Solman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud minister! Lühidalt kokku võttes on Ida-Virumaal eestikeelsete koolide [pidamise] jätkamine hetkel hädavajalik selleks, et pidurdada maakonna jätkuvat järjest venekeelsemaks muutumist ning Venemaa mõju kasvu. Viimase rahvaloenduse andmetel on Ida-Virumaal taasiseseisvumise järel eestlaste ja eesti keelt kõnelevate inimeste osakaal järjepidevalt vähenenud. See tähendab, et nende vähenemise tempo on olnud kiirem kui maakonna elanike vähenemise tempo.

Me ju teame, et riigihalduse seisukohalt on just Ida-Virumaal senini mänginud võtmerolli just administratiiv- ja kooliasutused.

Aitäh küsimuse eest! Toila kooli ei ole mitte keegi kinni pannud. Toila kool toimib, Toila kool töötab. Toila kool töötab vallavolikogu otsusega aastast 2026 põhikoolina.

Tänavu aasta kooliks valitud Jõhvi riigigümnaasium on üks eestimeelsemaid ja eestikeelsemaid õppeasutusi Ida-Virumaal. Eestikeelse ja eestimeelse koolihariduse pärast Ida-Virumaal muretsema ei pea. Trend on viimase 20–30 aasta jooksul olnud sinna suunda, et eestikeelset haridust saab Ida-Virumaal rohkem, kui seda on kunagi olnud viimase sajandi jooksul. (Riina

Head kolleegid, ma lõpetan meie tänase kolmanda küsimuse käsitlemise. Järgnevalt meie tänane neljas küsimus, mis on samuti haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on uued nõuded õpetajate kvalifikatsioonile. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Meie valitsuse suurepärase juhtimise all on koolides tekkimas järjekordne probleemne olukord. Nimelt saime hiljuti meediast teada, et lisaks keelenõuete täitmisele nõutakse õpetajatelt, kes said oma pedagoogilise kõrghariduse enne 2013. aastat ja otsustasid õpetajaks asuda just praegu, kvalifikatsiooni kinnitamist. Eelkõige käib jutt nendest õpetajatest, kes on hiljuti otsustanud riigi üleskutsele vastata ja koolidesse tööle asuda. Õpetajate puudus on meil teatavasti väga suur. Selle asemel, et tunda rõõmu, et nõuetele vastav pedagoog siirdub kooli lapsi õpetama ja sellega leevendab meie haridusvaldkonnas valitsevat väga keerulist olukorda, kästakse aga pedagoogil pöörduda mingisuguse sihtasutuse poole ja seal läbida atesteerimine, esitades eelnevalt dokumendid ja professionaalse portfoolio. Seal tuleb registreeruda, maksta 185 eurot isiklikku raha, läbida kursused, panna kokku mingi projekt ja siis veel seda kaitsta. Seda kõike hoolimata sellest, et õpetajal on vajalik diplom juba olemas. Meedias avaldatud info ja haridusministri ehk teie tsitaatide alusel on tegelikult hästi raske aru saada, kuidas selle asjaga plaanitakse edasi minna. Teie ütlete, et koolijuht saab ise otsustada, kas inimene sobib õpetajaks või mitte, aga nendele õpetajatele [tehakse] ettekirjutusi, millega neid suunatakse Sihtasutusse Kutsekoda oma kvalifikatsiooni kinnitama eespool mainitud kujul. On selge, et väga paljud pedagoogid, kes otsustasid riigile appi tulla ja koolidesse siirduda, mõtlevad selle peale ümber ja lahkuvad. On see teie arvates mõistlik käitumine valitsuse poolt olukorras, kus õpetajate defitsiit on aina suurenemas? Kuidas seda valitsuse tekitatud probleemi lahendada? Suur Suur tänu selle küsimuse eest! Et oleks õige info: käesolev valitsus ei ole mitte mingisuguseid õpetajate kvalifikatsiooninõudeid muutnud. Ei ole olemas uusi õpetajate kvalifikatsiooninõudeid. Need, mis te praegu ette lugesite, et õpetajal peab olema magistrikraad

See on kõik need 12 aastat kehtinud. Meil on väga palju õpetajaid, kes on kutset seal taotlenud ja saanud kutsekinnituse, nii et selles mõttes ei ole midagi muutunud. See on täpselt nii olnud. Kuna ilma ilma kutsekvalifikatsioonita õpetajate osakaal koolis on väga tugevasti viimastel aastatel kasvanud, siis me oleme järelevalves hakanud aina rohkem tähelepanu pöörama ka koolipidajatele ja koolijuhtidele, et nad suunaksid oma õpetajaid õpetaja kutset omandama ja õpetaja kutse kvalifikatsioone kinnitama,

Jah, me tõesti soovime, et rohkem inimesi tuleks õpetaja ametisse, aga me ei tee hinnaalandusi õpetaja kutse kvalifikatsiooninõuetes. PGS-is, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, on need väga selgelt paigas. Me oleme Eesti haridussüsteemi üle uhked sellel põhjusel, et meie õpetajate kvalifikatsiooninõuded on ühed kõrgemad, ja me jääme selle juurde, et need on ühed kõrgemad. Nii et kõik inimesed, kes tegelikult õpetaja ametit koolis pidada soovivad, peavad varem või hiljem

Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit ja sellele vastamiseks aega kolm minutit. Enne küsimuse algust, head kolleegid, palun täpsustage, millisele meie kolmest ministrist teie küsimus suunatud on. on. Kõigepealt esimene küsimus, Igor Taro, palun! Aitäh, hea juhataja! Minu küsimus on suunatud haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele ja küsida soovin riigieelarve seisu kohta. Te olete küll haridus- ja teadusminister, aga Vabariigi Valitsuse liikmena vaatate kindlasti ka suuremat pilti riigi rahandusest.

Aitäh! Riigi rahanduse seis on tõesti see teema, mis ei lase minul öösel rahulikult magada, ütlen ausalt, sellepärast, et ma arvan, et Eesti riigil ei ole viimase 20 aasta jooksul olnud nii halba rahalist seisu ja nii halba prognoosi pika vaatena. Kui me samade trendide jätkudes mitte midagi ei tee,

krediidi andmise agentuurid vaatavad meie peale väga-väga murelikult. Eesti-sugusel väikesel riigil lihtsalt ei ole mitte ühtegi muud alternatiivi, kui sellises geopoliitilises olukorras ja asukohas oma riigi rahandus väga korras hoida. Kui te küsite, et mis meid ees ootab, siis [vastan, et] minu ja Eesti 200 seisukoht on väga selge: me peame astuma äärmiselt

Täpselt samamoodi on meil vaja tulusid suurendada umbes 1% võrra SKP-st. Need on tõenäoliselt maksutulud, mille poole me vaatama peame. Meil on kindlasti vaja investeerida majandusse,

Me peame kindlasti mõtlema riigivõlakirjade emiteerimisele. Ma arvan, et Eesti rahvale riigivõlakirjade emiteerimine kaitsekulude katmiseks on teema, mille me peaksime riigieelarve läbirääkimistel kindlasti lauale panema ja seda arutama. Viimane punkt, aga mitte väheoluline: eelarvereeglite karmistamine. See on Eestis ülioluline.

Lugupeetud välisminister peaministri ülesannetes! Nüüd oleme olukorras, kus valitsuse otsused avaldavad olulist mõju elanike elule ja isegi kahjustavad nende tervist. Räägin valitsuse otsusest sulgeda ööseks Narva piiripunkt. Tuletan meelde, et veebruaris ületas piiri 13 000 inimest, aga jaanuaris oli see arv kaks korda suurem. Need inimesed ei ole kuhugi kadunud ja peavad leidma võimaluse ületada piiri päeva tänu valitsuse otsusele, on inimesed, kes tahavad piiri ületada päeva esimeses pooles, suunatud piiripunkti järjekorda varahommikul kella neljast või viiest. Järjekorrad on ülipikad. Eriti terav on probleem siis, kui on kuum ilm või sajab vihma ning inimesed peavad õues seisma.

Palun lõpetage inimeste mõnitamine ja tagage Narva piiripunkti ööpäevaringne läbilaskevõime! Austatud minister, kas valitsus saab muuta oma otsust ja pöörata näo rahva poole? Aitäh, Aitäh, hea küsija! Väga hea, et te seda teemat puudutate, piiriteema on ju väga oluline. Siin on mitu aspekti: üks on julgeolekupoliitiline olukord ja teine on praktiline elu. asjad oleksid selged: Narva piiripunkti sulgemise teema ei ole mitte Eesti initsiatiiv, vaid Venemaa teatas meile mõned kuud tagasi, juba eelmisel aastal, et nad kavatsevad rekonstrueerimise ettekäändel panna kinni [Ivangorodi] piiripunkti.

Ei ole vaja Venemaal kooserdada, ei ole vaja Venemaal käia, sellepärast et Venemaa on ohtlik riik. Venemaal ei suuda ka meie tagada oma kodanike või residentide julgeolekut ega neid aidata, kui midagi nendega peaks juhtuma. Seetõttu on valitsus otsustanud, et piiriületused peavad olema eriti kaalutletud – kas humanitaarpõhjustel või täiesti vältimatutel põhjustel. See on taustaks.Ma

sellepärast et Venemaa kasutab oma piirilõike – ma ei räägi ainult Eestist, vaid ka näiteks Soomest või üldse meie regioonis olevatest riikidest – pahatahtlikult,

selleks, et tõmmata kokku oma ressursse ja suunata neid ka nendesse etappidesse, mis ei ole ametlikud piiriületuskohad, sest Venemaa kasutab piiri poliitilistel eesmärkidel. Ei ole mingi saladus, et Venemaa on kasutanud väga laias võtmes – näiteks Soome sulges [sel põhjusel] oma piiri täielikult – ka neid vaeseid inimesi, kes on tulnud võib-olla oma elu eest seistes nii kaugele, et saada Euroopa Liitu. Neid kasutatakse tegelikult sõjarelvadena.

head Eesti inimesed, ka need, kes Narvas elavad, ärge minge Venemaale! Ärge minge Venemaale. See ei ole täna julgeoleku kohalt õige. Suur tänu! Järgnevalt on küsimise järjekord jõudnud Toomas Uiboni. Enne küsimuse algust öelge ka, millisele ministrile on küsimus suunatud.

Ma tean küll kaitseministri seisukohti selles küsimuses, aga ma sooviksin teada ka teie nägemust. Mil moel

Aitäh, hea küsija! Minu kõrval on ka kaitseminister, aga see on laiem teema, mida me oleme ka Eesti 200-s arutanud. On selge, et Kaitseväe juhataja kindral Herem ei ole andnud oma sõjalist suunist mitte sellepärast, et olla kuidagi populaarne, vaid sellepärast, et Eesti seisab silmitsi väga tõsise julgeolekuohuga. Julgeolekuoht tuleb ida poolt ja see ei ole mitte ainult Eesti teema. teema. Võib öelda, et me oleme suutnud oluliselt tõsta Eesti riigikaitsekulutusi ja oleme üle vaadanud – nii nagu ka kaitseminister siin täna selgitas sellele kriitikale vastates –, mis on meile kõige olulisemad lõigud, mida me peame ennaktempos täitma. See kindlasti on sõjamoona varumine ja kindlasti õhukaitse

isegi vaatamata kõigile keerulistele otsustele, mida me peame riigieelarve puhul ette võtma. Me peame investeerima oma kaitsesse ja julgeolekusse.

Julgeolek on täna kogu Euroopa küsimus, kogu NATO küsimus. Kui me suudaksime 100 miljardi mahus emiteerida kaitsevõlakirju Euroopa Liidu tasemel, siis võidaks kogu Euroopa, aga ka meie Eestina selles regioonis väga palju. Suur Suur tänu! Järgnevalt Tõnis Lukas. Palun küsimuse alguses öelda ka, millisele ministrile küsimus läheb. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Ma kuulasin huviga Eesti 200 fraktsiooni liikmete küsimusi. Nende põhjal otsustan oma küsimuse suunata haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele, kuna kuna mingi indikatsioon on olemas, et tõenäoliselt räägime me ikkagi jõhkrate kärbete erakonna uue või tulevase esimehega alates augustikuust või septembri algusest. Vaevalt mu küsimus teile unerahu juurde toob. Kui rääkida võimalikest eelseisvatest kärbetest eelarve seisu parandamiseks

jõhkrate kärbete erakonna esimehena ikkagi jõhkratest kärbetest? Aitäh selle küsimuse eest! Kui Eesti riik, Eesti valitsus täna riigi rahandust õigetele radadele paika ei saa, siis ma arvan, et mõne aasta pärast ei ole meil võimalik mitte mingisugustest

nõuaks rahalisi vahendeid õpetajate karjäärimudeli rakendamine erinevate palgaastmetega vanemõpetajatele ja meisterõpetajatele. Kuna me sellel aastal tõstsime diferentseerimisfondi 20%-ni, siis ka selle arvelt [saab] karjäärimudelit rakendada. Need arvutused on tehtud ja hariduslepe on osapooltele saadetud. saadetud. Vanemõpetaja ja meisterõpetaja karjääriastme palgatõus on täna arvestuslikult diferentseerimisfondi osa. Need olid arvestuslikult diferentseerimisfondi osa ka sellest hetkest alates, kui diferentseerimisfond kehtestati. Selle mõte oli, et iga koolipidaja

Nimelt, jällegi, Eesti 200 fraktsiooni esindaja küsis teilt väga terase küsimuse. Praegusel juhul on ka kindral Herem teinud vastavaid ettepanekuid, et niikuinii tõusvate kaitsekulude

oli päris selge. Küsiti, millised on viisid selle võimalikuks rahastamiseks, aga valik, mille te välja pakkusite, oli siiski natukene piiratud. Võlakirju on väga selgelt välja käidud, loomulikult peaks juba käima tegevus tegevus võlakirjaemissiooni – kui see on riiklik – ettevalmistamiseks ja nii edasi. Ma küsin teilt konkreetselt: kas on veel mingeid meetodeid, mida valitsus on arutanud? Kas valitsus on arutanud ka käibemaksu tõstmist võimalike võimalike erakorraliste kaitsekulude tõusu katmiseks? Aitäh, hea küsija! Ma kordan siis üle. Kõigepealt: ma ei tea vist ühtegi erakonda siin Riigikogu saalis, kes kes ei mõtleks selle peale, et me peame rohkem ja ennaktempos oma riigikaitsesse investeerima. Samal ajal teame päris selge pilguga, mis on meie majandus- ja eelarveprognoosid. Siin ma olen väga nõus Kristina Kallasega, kes ütles, et võib-olla me oleme viimase paarikümne aasta ühes tõsisemas kriisis, mis puudutab just nimelt riigieelarvet, aga mitte ainult – ka majanduse arenguprognoosid on kehvad.

vaid me peame ise vaatama, kuidas oma majandust käima tõmmata läbi investeeringute, innovatsiooni, tarkade lahenduste ja muidugi läbi selle, et meie tööstus saaks uue tõmbe ja oleks võimeline eksportima. Ainult tööstuse ekspordist see raha tuleb. See kõik võtab aega. Ükspuha, milline valitsus siin ka ei oleks, see kõik võtab aega, aga kaitse ei oota. Tegelikult meil ongi kolm varianti. Kõige lihtsam, kiirem – aga see nõuab väga tõsist otsust ja ka koormust meie riigieelarvele – on kaitsevõlakirjade emiteerimine. See tuleb niikuinii ka riigieelarve tasakaalu sisse.

ja neid [tuleks] jaotada vastavalt võimekustele, mida on vaja arendada, eriti meie regioonis. Konkreetselt on räägitud eelkõige laskemoona, jämeda laskemoona võimekusest, on räägitud õhukaitsevõimekuse tõstmisest. See kõik, me saame aru, hakkab eelkõige asuma nendes riikides, kes on vahetu sõjalise ohu piires. Kolmas, tõepoolest, on maksude teema. Pean kinnitama, et valitsuses me ei ole arutanud näiteks käibemaksu tõstmist selleks, et katta kaitseinvesteeringute vajadusi, küll aga oleme valitsuskoalitsiooni tasemel ja ka avalikult rääkinud sellest, et võib-olla tuleb arutada erakorralise kaitsemaksu kehtestamist. Millistest komponentidest see koosneb, ongi avaliku debati

Euroopa Parlamendi valimiste kampaania on lõppenud ja isegi tulemused on teada. Üks teemadest, mis oli nendel valimistel kas nüüd tulipunktis, aga kindlasti teemana üleval, oli võimaliku Euroopa kaitsevoliniku lisamine praegustesse struktuuridesse. Täpselt ei ole teada, mis valdkondi ta ühendama hakkaks – tõenäoliselt hankeid ja muid niisuguseid asju –, aga enamik erakondi arvas, et et see võiks olla Euroopa kaitsetööstuse ja üldse kaitsepoliitika tummisemaks muutmiseks oluline positsioon.Praegu positsioon.Praegu räägitakse näiteks meie peaminister Kaja Kallase liikumisest Euroopasse – võimalik, et välisasjade volinikuks.

vaevalt teie kui tegusa inimese või valitsuse liikme teadmised on nii piiratud kui minul Riigikogu liikmena. Kindlasti need asjaajamised käivad. Kas te oskate kõneleda sellest, millise profiiliga isikut tõenäoliselt otsitakse? Kas on mingeid indikatsioone, kelle peale hakatakse mängima Euroopa kaitsevoliniku positsiooni täitmisel?

ma olen sügavalt veendunud, et jah, Euroopa Liit vajab kaitsevolinikku. Komisjoni koosseisus peaks ta olema. Kas tema nimetus on kaitsetööstusvolinik või kaitsevolinik, on maitse asi.

[Euroopa] Parlamendi juht ja kõrge välisesindaja. Need neli ametikohta peaksid saama ülemkogu heakskiidu. Sealt edasi: kui Euroopa Komisjoni president saab paika, on tema ettepanek see, milline saab olema Euroopa Komisjoni uus koosseis, arvestades liikmesriikide arvu ja sellest tulenevalt komisjoni liikmete arvu. Sellest omakorda tekib portfellide jaotus. Portfellide jaotuse puhul tuleb muidugi arvestada, et hetkel ei ole

Seda ei saa aga täna keegi öelda.Ma ühe asja ütleks veel. Ma loodan, et juhataja annab mulle mõne sekundi lisaks. Me ei ole uued tulijad, me oleme Euroopa Liidus olnud

Suur tänu! Järgmine küsija on Valdo Randpere. Palun enne küsimuse algust täpsustada, millisele ministrile on küsimus suunatud. Valdo Randpere, palun! Aitäh! Mina küsin haridusminister Kristina Kallaselt, kuna talle on siin väga vähe küsimusi olnud.

mõjunud?Teine pool küsimusest on riigigümnaasiumide kohta. Pole enam tükk aega kuulnud, mis seisus me oleme. Kuidas on riigigümnaasiumide programmi täidetud? Kas on mõni veel ehitamisel või loomisel? Kuidas nemad on ennast õigustanud? Aitäh!

eesti keeles lugemise ja kirjutamise oskuses märkimisväärseid muutusi ei ole. Eelmisel aastal ei teinud [eksamit] lävendile ära ehk jäi alla põhikooli baastaseme kõigest 4% põhikoolilõpetajatest eesti keeles,

eriti tugevalt on kasvanud sotsiaal-majandusliku tausta mõju laste haridustulemustele. See trend on murettekitav ja sellega tuleks kindlasti tegeleda. Seoses riigigümnaasiumidega: täna on meil 26 riigigümnaasiumit. 27. riigigümnaasium on plaanis [ehitada], see on Lasnamäe riigigümnaasium. Oleme asunud Tallinna linnaga läbirääkimistesse. Tallinna linnal on vaja veel detailplaneeringut muuta selleks, et riik saaks arhitektuurikonkursi välja kuulutada. Lasnamäe riigigümnaasiumi ehitus on planeeritud 2028. aastasse.

Kui panna sõnad "Esimene stuudio" ja "infotund" kokku, saame kokku "infostuudio". Järgmine küsija on meil juba neljandat korda selles nobedate näppude voorus. Hea kolleeg Tõnis Lukas, palun! Sõna on teil, aga enne küsimuse algust palun öelge, millisele ministrile on küsimus suunatud. Palun, Tõnis Lukas! Aitäh, härra juhataja! Tõsi ta on jah, kurblooliselt ei saa üheski saates kõik osalejad võrdselt sõna.

küll ei tea, mis peaministriga juhtunud on – juba teist korda järjest, eelmisel nädalal samamoodi, ja kes meie diskussiooni siin kuulis.Eelmise nädala formaat oli midagi sarnast.

selle kohta, et Eesti Ekspressi andmetel – mida ei ole keegi ümber lükanud – on Sotsiaalministeeriumis välja töötatud juhend selle kohta, et enam ei ole vaja soo muutmiseks kirurgilisel teel

sugu iseenesest on ju bioloogiline nähtus, seda reaalselt muuta ei saa – peaks olema valitsusel seisukoht? On see poliitiline küsimus või võib Maarjo Mändmaa tellida ühe juhendi kelleltki ja selle ka ise kehtestada? Keegi ei ole minu küsimusi vaidlustanud, ma ei ole sellist infot saanud – järelikult see on tõsi.

ei ole selline, nagu ma oleksin peaminister, vaid peaminister on ikkagi Kaja Kallas. See teema ei ole minu laual täna detailides, sest valitsuse tasemele neid arutelusid toodud ei ole. Küll aga, nagu te ise mainisite, aastaid tagasi ma pidasin valitsuse ministrina ka sotsiaalkaitseministri ametit ja toona oli see teema päris tõsiselt laua peal.

ja päris selgelt, jooksvalt ja korduvalt, millist sugu ta esindab avalikkuse silmis. Me ei rääkinud sellest, kellena inimene ennast tunneb. Ma olen täiesti selgel

Nüüd tulen tagasi arusaama juurde, mida võib-olla ka küsija silmas pidas, et kas see peaks olema täiesti vaba teema, mida iga inimene saab ise otsustada. Ma arvan, et et inimene peabki saama ise otsustada, aga selleks peab olema ka vastav ja väga selge protseduur. Võib-olla anda lihtsalt abi ja tuge enne, kui selliseid põhimõttelisi otsuseid teha.

Head kolleegid! Ma väga ei taha teid katkestada, sest meil on täna küsimusteks aega, aga mingid raamid küsimustel ja vastustel siiski on. Ligi minutist üleminekut me kahjuks päris lubada ei saa. Aga läheme edasi, meil on veel registreeritud küsimusi. Järgmine küsija on Peeter Tali. Palun enne küsimuse algust öelda, millisele ministrile on küsimus suunatud. Peeter Tali, palun! Küsimus on härra välisministrile

Teeme nii, head kolleegid, et kuna meil on praegu aega, siis Peeter Tali saab registreeruda uue küsimuse esitamiseks ja siis me saame sama küsimuse küsida ka kaitseminister Hanno Pevkurilt.

Mulle väga meeldis president Macroni väljaütlemine, mis tekitas väga palju arutelu. Näiteks kasutas ta sõnuboots on the ground–

Selline kastist välja mõtlemine mulle väga meeldib ja see on ka tekitanud segadust Putini plaanides, kuna ta peab arvestama võimalusega, et äkki me saadamegi läänemaailma pooltboots on the ground.

positsioon ja selles mõttes ei ole mõtet väga peljata. Nüüd, kui me räägime aruteludest: muidugi räägitakse ja arutatakse, mida me saaksime veel teha Ukraina toetuseks.

näiteks brigaadi jagu Ukraina kodanikke, kes läheksid Ukraina sõtta kaitsma oma riiki. Siin on erinevaid variante. Aitäh! Järgmine küsija on Tõnis Lukas. Palun! Enne küsimuse algust palun täpsustage, millisele ministrile on küsimus suunatud.

hästi, see on sinu probleem, kuigi küsimused on võib-olla hoopis sotsiaalsed, käitumuslikud. Ma küsin: kuidas teie suhtute sellesse, et soo muutmine tehakse noortele nii vabaks? Ma leian, et see ei ole õige.

ei käi soovahetusprotsess siiski lihtsalt kellegi päevasoovi pealt. Seda ei [tehta] nii-öelda paberil esitatud avalduse põhjal, et ma täna soovin ja homme see juhtugu. See on siiski oluliselt pikem protsess.Ma

Aitäh! Järgnevalt on küsija kolleeg Peeter Tali. Palun enne küsimuse algust täpsustada, millisele ministrile on küsimus suunatud. Peeter Tali, palun!

Ma ei mäleta, kuhu rindelõiku need lähevad, aga vajadus oli suur ja need kindlasti ukrainlasi aitavad. Mida me saame veel teha lisaks sellele, et me iga päev räägime oma liitlastega nii valitsuse kui ka parlamendi tasemel? Ei

Paar sõna veel sellest juriidilisest mandaadi-küsimusest. Juriidiliselt on põhimõtteliselt erinevaid võimalusi. Esiteks, parlament on andnud valitsusele nii-öelda blankomandaadi, mida sa kindlasti ise väga hästi mäletad.

väljaõpet. Seal on reeglina olnud kasutusel kas riigikaitseseaduses toodud rahvusvahelise koostöö formaat, mis täpsustab põhiseadust – põhiseadus ütleb, et

Järgnev küsija on, üllatav-üllatav, jälle Tõnis Lukas. Aga palun, Tõnis Lukas! Enne küsimuse algust täpsustage, millisele ministrile on küsimus suunatud. Palun! Aitäh! Minu küsimus on Kristina Kallasele, haridus- ja teadusministrile. Kärpe-eelarves ehk lisaeelarves te plaanite vähendada teaduskulusid. Plaan on pidada küll kokkuleppest kinni, aga kuna SKT on vähenenud, siis on 1% sisustamiseks vaja justkui vähem raha.Nüüd,

ma küsin: kui kindel te olete, et selline teaduse rahastamise kahandamine on praegu täpne ja me tegelikult jääme üle 1% või sisse ehk kokkuleppe sisse ja ei lange sealt allapoole pärast lisaeelarve [koostamist]?Selle küsimuse teine pool puudutab ülikoole. Meil on mõneks aastaks tehtud kokkulepe ülikoolide

Aitäh küsimuse eest! Teadusraha kärbe lisaeelarves moodustas 19,4 miljonit Sellest 19 miljonist on 6,5 miljonit valitsuse sihtotstarbelises reservis oleva valdkondliku teadus- ja arendustegevuse raha kärbe. [See raha] on kasutamata olnud, see on tegelikult jäägi

aga praegu oleme me neid ühekordseid jääke sellest teaduse rahast kärpinud. Nii et sellest 19 miljonist on mingi osa tegelikult ühekordseid kärpeid. See tähendab seda, et kui SKT korrigeerub, siis see on lihtsalt selle aasta sees olnud lisaeelarvekärbe.Mis

Nüüd sõltub kõik järgmiste aastate SKT kasvust, potentsiaalsest kasvust 2025. või 2026. aastal, et kas tuleb see raha tagasi, et me saaksime arendusstipendiumid ka välja kuulutada.

ei saanud. Kaasfinantseering mahus 45 miljonit eurot, mis oli riigieelarvesse planeeritud, jääb kasutamata, sellepärast et Teamingu projektid jäid rahastamata. See on Eesti teadusele siiski rahaline kaotus, aga reservis hoitud raha tegelikult vabaneb. Mis puudutab hariduse kulusid üldiselt, ka kõrghariduse rahastamist, siis hariduse valdkonnas kärbete tegemisel ja raha kokkutõmbamisel olen ma väga selgelt seadnud nii-öelda punased jooned sinna, kust me kindlasti kärpida ei tohi. Need on eestikeelsele õppele üleminek,

Suur tänu! Järgnevalt kolleeg Peeter Tali. Palun enne küsimuse algust öelda, millisele ministrile on küsimus suunatud. Peeter Tali, palun! Küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele

Mu küsimus on: kas on ka mingisugused koolid, kes tahavad kiiremini üle minna eestikeelsele õppele? Ma tean, et näiteks Pärnus on Tammsaare kool, mis oli ajalooliselt 3.

rahvusvaheliselt kõlab? Kui te räägite oma kolleegidega Euroopa Liidus ja NATO-s, siis kuidas nad seda näevad? Eesti-Läti parlamendigrupi juhina ma tean, et lätlased ütlevad, et

[eestikeelsele õppele] valitsuse kavandatud tegevuskavast kiiremini üle natuke üle 20 kooli. Tartu linnal on oma eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava, mille tempo on kiirem.

klass – kõik alustavad eestikeelset õpet. Meil on Narvas koole ja meil on ka Tallinnas koole, kes mitte ainult esimestes ja neljandates, vaid ka algkooli praktiliselt kõikides klassides alustavad õppimist eesti keeles, sellepärast et tänavu

kellel on seni olnud väga suur edu keelekümbluse metoodika rakendamisel. Nad on 20 aastat või üle selle rakendanud keelekümblusmetoodikat. Neil on õpetajad, neil on kompetents ja pädevus. Mis puudutab rahvusvahelist haridusüldsust,

Väga positiivselt on seda vastu võetud, ma ei ole kuulnud mitte ühtegi kriitikanoolt Eesti kohta. Mitte kunagi ei ole üles kerkinud küsimust, kas te ahistate venekeelse vähemuse õigust emakeelsele haridusele. Eesti ülemineku puhul ongi väga oluline alati välja tuua seda, et jah, me teeme seda aeglasema tempoga kui Läti, aga me teeme seda oma tempoga ja sellel on omad põhjused, miks me seda sellise tempoga teeme. Põhjused on selles, et meil on pedagoogiliselt ja hariduslikult väga läbimõeldud protsess. Eesmärk ei ole ainult eesti keele selgeks õpetamine, vaid nendes vene koolides ka üldise hariduskvaliteedi tõstmine selleks, et me suudaksime ka akadeemiliselt väga head haridust pakkuda lastele, kelle emakeel on vene keel. Palun! Aitäh! Enne kui ma annan võimaluse tänase infotunni viimaseks küsimuseks, pean tegema pisut statistilist ülevaadet. Nimelt, kolleeg Tõnis Lukas on püstitamas uut infotunni rekordit:

Aitäh! Üleminek eestikeelsele õppele tuleb nüüd ära teha ja koolikeskkond, keelekeskkond peab muutuma eestikeelseks, nii et jõudu! Mul on küsimus välisminister Margus Tsahknale, kes on

tuleb uus valitsus. Öelge siis kenasti, millal praegune valitsus oma tegevuse lõpetab. Kõik ootavad!

Jutt käib ju tegelikult sellest, et peale Euroopa Parlamendi valimisi hakatakse kokku panema uut komisjoni ja määrama kõrgeid ametikohti Euroopa Liidu tasemel. Üks pretendent kõrgemale ametikohale on tänane Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas. Sellest on palju räägitud. Teine loogika seisneb selles, et tänase koalitsioonilepingu alusel on kokku lepitud, et ka Euroopa Komisjoni Eesti-poolne esindaja ehkcommissioneron

ja kui see ettepanek tehakse, siis valitsus peab seda otsustama.Ajaraami vaadates: sellel hetkel, kui Kaja Kallas otsustab mõne ametikoha vastu võtta, peab ta tagasi astuma peaministri ametikohustuste täitmisest. Siis valitsus ka kukub ehk valitsus astub tagasi. Kui peaminister astub tagasi, siis valitsus astub tagasi, ükspuha mis põhjustel. [Asi] ei ole mitte selles, kas me saame hästi või halvasti läbi või kas see koalitsioon on hästi või halvasti hakkama saanud. Ma arvan, et meil on omavahelised suhted väga head ja see koalitsioon on väga töövõimeline. Sealt tuleb lihtsalt see loogika. Ja nüüd, kunas see kõik võib juhtuda, seda tuleb kindlasti küsida Reformierakonna, Kaja Kallase käest. Seda on vist, ma arvan, sada korda siin saalis ka küsitud. Ajaraam on aga enam-vähem selline, et juulikuu jooksul

võin öelda, et meie oleme oma koalitsioonipartneritega rahul. Ma arvan, et see koalitsioon on Eestile kõige parem kombinatsioon poliitilises võtmes: me austame

Suur tänu, lugupeetud minister! Ma tänan kõiki kolleege, kes tänases infotunnis osalesid, tänan infotunnis osalenud valitsuse liikmeid.